prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 384 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica usvojena je u Finskom gradu Espou 1991. godine. Tom konvencijom je na međunarodnoj razini uređen postupak procjene utjecaja na okoliš na razini pojedinačnog zahvata. Republika Hrvatska ratificirala je tu konvenciju 19. travnja 1996. godine i ista je stupila na snagu 10. rujna 1997. godine. Ovoj Protokol o strateškoj procjeni okoliša ESPO konvencije, uređuje procjenu utjecaja na okoliš, planova i programa na međunarodnoj razini i usvojena je na izvanrednoj sjednici u Kijevu 21. svibnja 2003. godine, tijekom ministarske Konferencije "Okoliš za Europu". Protokol je potpisalo 38 država. On još nije stupio na snagu, jer je potrebno 16 potpisa da bi se protokol ratificirao. Do sada ga je ratificiralo 10 država, a 11. studenog 2008. 2008. godine to je učinila i Europska unija. Te je nakon ratifikacije Europske unije i preostale članice su pristupile procesu ratifikacije. Protokol je usklađen sa bitnim odredbama Direktive vijeća ministara 2001/42 EZ o procjeni utjecaja na okoliš, određenih planova i programa za okoliš tzv. "Strateška procjena utjecaja na okoliš". Republike Hrvatske i zakonodavstva Republike Hrvatske valja reći da je novim Zakonom o zaštiti okoliša koji je usvojen u ovom Domu i objavljen u "Narodnim novinama" 110/2007. godine, te provedbenim propisima, znači uredbama i pravilnicima toga zakona da su transponirane, odnosno implementirane sve direktive i bitne odredbe protokola, čime je u Hrvatskoj zapravo već stvorena osnova za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je usklađen sa naprijed navedenim dokumentima. Znate da smo donijeli i Uredbu o informiranju sudjelovanja zainteresirane javnosti u vezi strateške procjene o Uredbi strateškoj procjeni utjecaja na plan i program. To su ove šire procjene recimo koje se rade za županijske prostorne planove, primjerice i slično. Međutim, zbog čega idemo i na ratifikaciju ovog? U okviru pregovaračkog procesa o pristupu Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatskoj strani je u nekoliko navrata skrenuta pozornost na potrebu ratifikacije i protokola, što ovim prijedlogom Zakona o potvrđivanju i činimo, a time će se omogućiti da se sve mjerodavne odluke o prihvaćanju planova i programa donose uz poznavanje mogućih značajnih prekograničnih utjecaja koji bi plan ili određeni program svojom provedbom mogao imati na okoliš. Evo toliko u najkraćim crtama o ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepo.

uvažena zastupnica Mrela Holy. Izvolite. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora raspravili su na zajedničkoj sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. lipnja 2009. godine uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 84.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je Protokol o strateškoj procjeni okoliša usvojen kao Protokol uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica 2003. godine te ga je do sada potpisalo

Njegovom primjenom omogućava se donošenje mjerodavnih odluka o prihvaćanju plana i programa uz prethodno poznavanje mogućih značajnih prekograničnih utjecaja provedbe plaća ili programa. Ovaj protokol stupa na snagu 90. dan od datuma polaganja 16. isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu a do sada ga je od potrebnih 16 ratificiralo 10 država i Europska zajednica. Republika Hrvatska protokol je potpisala 23. svibnja 2003. godine u Kievu. Predstavnik predlagatelja je uz prikaz osnovnih pitanja koja se uređuju ovim protokolom ujedno dao i kratki prikaz zakonske regulative Republike Hrvatske u dijelu u kojem je regulirana strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš te pitanja prekograničnog utjecaja planova, programa, zahvata i postrojenja. U raspravi su zatražena dodatna pojašnjenja definicije stranke u članku 2. te područje primjene strateške procjene okoliša za planove i programe vezane uz dodatak 2. Ukazano je na onečišćenje i susjedne Bosne i Hercegovine posebno Rafinerije u Bosanskom Brodu te utjecaj realizacije projekta Gornji horizonti na dolinu Neretve. U tom kontekstu predstavnik predlagatelja istaknuo je da Bosna i Hercegovina nije potpisnica Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Republika Hrvatska je na razini države jugo-istočne Europe potpisnica posebnog Ugovora o suradnji na prekograničnim utjecanjima kod procjene utjecaja na okoliš sa zemljama koje nisu članice ESPO konvencije, međutim Bosna i Hercegovina nije potpisnica tog ugovora. Imajući u vidu veliki utjecaj provedbe projekta Gornji horizonti na dolinu Neretve odbori su odlučili zatražiti cjelovitu

donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Hvala lijepo. zastupnik Jerko Rošin u ime kluba Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvolite. .../Upadica se ne

pojedinačnu raspravu kasnije. Znači, vi imate zajedno je to izvješće Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Hvala lijepa. Tako da se onda to zna da je to zajedničko. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvo je u ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Mirela Holy. Nema je. U ime kluba HSS-a uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš prekodržavnih Moramo naglasiti da smo mi na klubu razgovarali dosta detaljno o ovom protokolu. Naime, kao što je državni tajnik spomenuo ratificiranje protokola zahtjev je Europske unije u poglavlju – Zaštita okoliša u okviru pristupnih pregovora za usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije. U okviru tog pregovaračkog procesa u nekoliko navrata je ustvari Hrvatskoj skrenuta pažnja na potrebu ratifikacije ovog protokola zbog toga što će se ratifikacijom protokola omogućiti na međunarodnoj razini ujednačavanje i unapređivanje primjene postupka strateške strateške procjene a time se naravno omogućava da se mjerodavne odluke o prihvaćanju plana i programa donose uz poznavanje mogućih značajnih prekograničnih utjecaja koji bi plan ili program program svojom provedbom mogao imati na okoliš. Europska unija je potpisnik protokola dok su zemlje članice u postupku ratifikacije protokola. Naime, kao što se moglo čuti potpisalo ga je 38 država, ratificiralo ga je tek 10 i ono što moram napomenuti i što nas brine jest da ga nije ratificirala niti jedna zemlja susjed Hrvatskoj a protokol će stupiti na snagu kad ga ratificira 16 članica i kad to bude deponirano u Ujedinjenim narodima. Elementi same konvencije ugrađeni su u hrvatsko zakonodavstvo kroz Uredbu o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i o tome je nešto detaljnije govorio državni tajnik tako da nemam potrebe ponavljati. No, vezano uz ovu raspravu ja bih željela još jednom upozoriti na probleme s kojima je Hrvatska

u prostoru i u okolišu a koji će imati prekogranični utjecaj na Hrvatsku uopće ne obavještavaju. Mi smo u HSS-u u više navrata izražavali suprotstavljanje odnosno protivljenje gradnji Hidroelektrane Novo Virje i ako objektivno razgovaramo o tom projektu sigurno da Hrvatska poštujući ESPO konvenciju mora razgovarati sa svojim susjedima Mađarima i točno je to da su naši susjedi Mađari uložili veto na izgradnju Hidroelektrane Novo Virje iako smo i mi sami kao država imali dovoljno argumenata da povučemo takav jedan prijedlog. Ono što je značajno iz ovog primjera a iz niza primjera koje ću navesti jest da Hrvatska poštuje i ESPO konvenciju i dokumente koji proizlaze iz te ESPO konvencije da je naravno korektan susjed. Zbog toga očekujemo da i naši susjedi se ponašaju u skladu sa običajima ali i konvencijama kojima su potpisnici. Hrvatska je osim u ovom primjeru koji sam spomenula Hidroelektrane Novo Virje primjenjivala ESPO konvenciju u mnogim drugim značajnim projektima, kada je riječ o kamenolomu Plovanija u Bujama primijenjena je isto konvencija prema Sloveniji. Autocesta granica Mađarska-Beli Manastir-Osijek, granica sa Bosnom i Hercegovinom, dakle primijenjena je ESPO konvencija prema Mađarskoj. Državna cesta rijeka Rupa primijenili smo konvenciju prema Sloveniji. Plinsko polje Marica i Katarina sa pripadajućim plinovodima razgovarano je sa Italijom. Plinsko polje Ivana …/Govornik se ne razumije./… pripadajućim plinovodima, opet smo razgovarali sa Italijom. Državna cesta Dragonja Buje, razgovarali smo sa Slovenijom. Nasip za obranu velikih voda Varaždin Svibovec Družbinec razgovarali smo sa Slovenijom. S druge pak strane Slovenija gradi hidroelektrane na Savi bez da konzultira Hrvatsku, sasvim je jasno da takvi zahvati imaju direktan utjecaj na Hrvatsku, posebno na Zagreb a onda moram tu spomenuti i posebno na Sisačko-moslavačku županiju a u tom kontekstu i na Lonjsko polje koje je posebno važno značajno močvarno stanište. Sjetimo se i prošlogodišnje tragedije koja se dogodila prilikom raftinga na Savi na još ne dovršenoj brani hidroelektrana Blanca blizu Krškog u Sloveniji u kojoj je smrtno stradalo nažalost 13 osoba i tada se tek otvorilo pitanje kako je moguće da takva hidroelektrana bude izgrađena na granici sa Hrvatskom a da Hrvatska uopće nije bila uključena u proces procjene prekograničnog utjecaja na okoliš bez obzira što su obje države i Hrvatska i Slovenija ratificirale ESPO konvenciju. U silnim raspravama koje počesto vodimo sa našim susjedima Slovencima oko granice oko Piranskog zaljeva, čini se kao da je upravo rijeka Sava ostala u drugom planu pa onda ne primjećujem neki veliki interes za to što Slovenci grade hidroelektrane i što se i ovog trenutka priprema urbanistička dokumentacija za gradnju još dvije nove hidroelektrane dvije posljednje u nizu protočnih elektrana na rijeci Savi prema granici sa Hrvatskom. Naravno da se treba preispitati da li je uopće netko predvidio kako će građevinski radovi koji su planirani zbog budućih hidroelektrana se odraziti primjerice na nuklearku Krško i sigurnost od poplava u nižem toku Save tj. u Hrvatskoj. Slovenci bi trebali svakako uskladiti svoje planove s nama i pobrinuti se za cestovnu, željezničku, turističku infrastrukturu u slivu Save, ako to nisu učinili krajnji je trenutak da se Hrvatska kao stranka ESPO konvencije sama zainteresira za to i zatraži uključivanje u proces procjene prekograničnog utjecaja na okoliš kao što smo to učinili kada je primjerice bio aktualan slučaj sa nuklearkom u Mađarskoj za koju nas Mađarska nije obavijestila, ali se to saznalo preko nevladinih udruga iz Austrije i tada je Hrvatska intervenirala. Kada smo već kod rijeke Save ono što imamo obavezu ovdje spomenuti je pitanje rafinerije u Bosanskom Brodu koja sve više opterećuje i rijeku Savu ali koja predstavlja ozbiljan problem za kakvoću zraka i za stanovništvo u Brodsko-posavskoj županiji. Ja smatram da taj problem treba hitno riješiti, evo i državni tajnik je upoznat sa svim detaljima, ja sam i osobno kao predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša prisustvovala jednom bilateralnom sastanku između čelnika Brodsko-posavske županije i naravno predstavnika općina koji su s druge strane naše granice, tu su bili i predstavnici rafinerije u Bosanskom brodu, nažalost oni nemaju puno razumijevanja kakav doista utjecaj imaju na stanovništvo Brodsko-posavske županije i na Hrvatsku. Uglavnom se vode za zaradom a očigledno uz sve naše diplomatske aktivnosti ispada da je Hrvatska u tim odnosima sa Bosnom Bosnom i Hercegovinom, odnosno konkretno ovdje sa Republikom Srpskom nemoćna. Naime Bosna i Hercegovina nije potpisnica ESPO konvencije o prekograničnom utjecaju na okoliš a njeni predstavnici čak nisu ni potpisali multilateralni sporazum ministara jugoistočne Europe o provedbi konvencije. Zbog toga se mi na taj akt u principu ne možemo pozivati jednim ljudskim naporima i lobiranjem možemo pokušati ustvari u međusobnoj komunikaciji rješavati takve probleme. Ja zahvaljujem ovdje fondu za zaštitu okoliša koji je odobrio sredstva za sufinanciranje i izgradnje mjerne postaje, automatski mjerne postaje u Slavonskom brodu. Brodsko-posavska županija je to shvatila vrlo ozbiljno jer brine o svom stanovništvu i oni su također u proračunu ostavili sredstva za to. Ono što me žalosti da je nažalost grad Slavonski brod, sredstva koja su bila predviđena za izgradnju mjerne postaje u Slavonskom brodu izbacio iz proračuna. Tako da mi je nejasno da s jedne strane gradonačelnik grada Slavonskog broda skuplja neke peticije i upozorava na problem onečišćenja zraka a s druge strane novac koji je nužno potreban da se izgradi mjerna postaja za kakvoću zraka u Slavonskom brodu koja će nam pokazati kakvo je to stvarno stanje zraka, taj novac gradonačelnik grada Slavonskog broda izbacio iz proračuna i sada nam fali taj novac da napravimo automatsku mjernu postaju bez obzira što je Fond za zaštitu okoliša odobrio 600 tisuća kuna i Brodsko-posavska županija osigurala još dodatnih 30 tisuća kuna. Jedan od spornih projekata svakako je i projekt gornji horizonti iz kojih stoji Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska koja nije potpisnica ESPO konvencije kao što sam rekla, pa sukladno tome oni nisu ni obavezni uključiti hrvatsku prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš. Ali u svakom slučaju kroz bilatelarnu suradnju koja se odvija između hrvatskih voda i službi u Bosni i Hercegovini mislim da se trebaju i naša druga ministarstva aktivnije uključiti jer je riječ o projektu koji je mamutski projekt gradnje energetskih objekata, akumulacije sustava tunela kojim bi se vode iz sliva Neretve predvodile u sliv rijeke Tribinjšnjice. Prevođenje vode iz Neretve sigurno će izazvati strašne ekološke posljedice u donjem toku Neretve a jug hrvatske i dobar dio Hercegovine mogao bi ostati bez pitke vode. Posljedica ovog projekta, njegove provedbe su nestanak rezervata …/Govornik se ne razumije./… blato, uništenje Neretve koja je žila kucavica cijelog toga kraja, presušivanje nekoliko manjih rijeka i pretvaranje opuzenskog i čapljinskog kraja u pustinju, što mislim da Republika Hrvatska svakako ne smije dozvoliti. Zato ovdje apeliram, znam da se čine ti napori, da se ostvari bilateralna suradnja i evo sa ove govornice kao zastupnica u ovom Saboru, predsjednica Kluba zastupnika HSS-a pozivam i naše kolege iz Bosne i Hercegovine da se aktivno uključe u tu komunikaciju jer je ta komunikacija do sada unatoč velikim naporima bila uglavnom bezuspješna. Mislim da je naša dužnost kao dobrih susjeda da im pomognemo da ratificiraju ESPO konvenciju i isto tako da se priključe ovom protokolu o kojem mi danas raspravljamo. To je važno i zbog njih samih, ali to je važno i zbog nas, jer sam nabrojila neke primjere koje danas predstavljaju ozbiljan problem i za okoliš i za prostor ali i za stanovnike Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će zastupnici Hrvatske narodne Hrvatske narodne stranke podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša, uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Dakle, ustavna osnova za donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica sadržana je u u članku 139. Ustava Republike Hrvatske. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica usvojena je u ESPO-u '91. s ciljem da se odredi obveza stranaka da procijene utjecaj na okoliš različitih zahvata u ranoj fazi njihovog izvođenja. Na drugom sastanku stranaka Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica u Sofiji 2001. odlučeno je o pripremi Protokola o strateškoj procjeni okoliša koji bi bio pravno obvezujući za sve stranke Konvencije. Protokol o strateškoj procjeni okoliša usvojen je kao protokol uz konvenciju u Kijevu 2003. Protokol kojeg je potpisalo 38 država još nije stupio na snagu, s obzirom da ga je do sada od potrebnih 16 država, ratificiralo 10 i Europska zajednica. Protokol stupa na snagu… koji je kod nas u službenom posjetu pa molim da ga pozdravimo. /Pljesak./ Dobrodošli u Hrvatski sabor. Izvolite. **Hursa, Protokol stupa na snagu 90. dan od polaganja 16 isprave o ratifikaciji kod depozitara. Republika Hrvatska potpisala je protokol 2003. godine u Kijevu. Ratifikacija ovog protokola značajna je zbog razvoja procesnih instrumenata provedbe, postupka Strateške procjene utjecaja planova i programa na okoliš preko državnih granica. Stupanje na snagu ovog protokola je od posebnog značaja za države istočne Europe i srednje Azije, nastale raspadom Sovjetskog saveza koja nisu članovi niti kandidati za članstvo u Europskoj uniji, s obzirom da njihovim zakonodavstvima nije propisana Strateška procjena okoliša. Ratifikacija ovog protokola korisna je u smislu međunarodnog ujednačavanja i unapređivanja primjene postupka strateške procjene te stvaranje osnove za promicanje održivog razvoja kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u planove i programe pojedinog područja, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Time se omogućava da se mjerodavne odluke o prihvaćanju plana i programa donose uz poznavanje mogućih značajnih prekograničnih utjecaja koje bi plan ili program svojom provedbom mogao imati. Evo nekoliko riječi o osnovnim pitanjima koja se predlažu urediti ovim zakonom. Protokolom se uređuju pitanja procjene učinaka planova i programa država članica na okoliš što naravno predstavlja cilj protokola. I obrazloženja pojmova, pitanja, uvjeta, provedbe protokola, pitanja općih uvjeta za provedbu protokola, elementi postupka strateške procjene okoliša, pitanja sudjelovanja i informiranja javnosti u izradi planova i programa, prekogranične konzultacije, usvajanje planova i programa, provedbena tijela te odredbe za provedbu provedbe protokola. Protokol sadrži i pet dodataka. Kao što je prvi popis zahvata za koje okvir čine planovi i programi za koje se provodi strateška procjena. Dodatak drugi govori o popisu svih drugih zahvata za koje se prema nacionalnom zakonodavstvu provodi procjena utjecaja na okoliš, a za koje okvir čine planovi i program za koje se provodi strateška procjena utjecaja na okoliš. Treći dodatak određuje kriterije za utvrđivanje mogućih značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Četvrti određuje podatke koje čine sadržaj Izvješća o okolišu i dodatkom 5. određeni su podaci koji se moraju dati javnosti pogođene pogođene strane. Zahvaljujem.

nažalost kažem, ali evo nije razlog da o tome zaista danas i ne raspravimo, pogotovo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša i uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Ovo preko državnih granica je posebno zanimljivo jer Republika Hrvatska zaista ima, da kažem, zanimljiv oblik sa vrlo, vrlo dugim graničnim crtama s državama oko sebe, državama koje pripadaju jednim dijelom Europskoj uniji, a opet drugim dijelom pripadaju još uvijek zemljama koje, kako se ono kaže, pripadaju Balkanu ili zapadnom Balkanu, kako god hoćete, dakle Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori, Srbiji, a s druge strane imamo granicu sa članicama Europske unije, Slovenijom i Mađarskoj te morsku granicu sa Italijom. Govorim to iz razloga što zapravo, netko je rekao ovdje čini mi se gospođa Marijana Petir u svezi upravo rijeke Save koja nas evo, ali tu pripada i rijeka Una kao pritoka rijeke Save koja nas dijeli upravo ili graničimo ili mogu reći spaja sa Bosnom i Hercegovinom. Kako god to bilo važno za Sisačko-moslavačku županiju možda je još presudnije i važnije za Brodsko-posavsku županiju i za ostale županije Vukovarsko-srijemsku koje se prostiru dakle uz rijeku Savu i graniče na jugu rijekom Savom sa Bosnom i Hercegovinom, a opet na istoku Dunavom sa Vojvodinom koja pripada Republici Srbiji. Ono što zbog čega sam se upravo i javio za ovu raspravu je konkretan slučaj koji postoji u Brodsko-posavskoj županiji, a vezan je vrlo je vezan i vrlo konkretan za, uz ovaj ekološki da kažem set problema je rafinerija u Bosanskom Brodu. Dakle, na samoj graničnoj crti, na rijeci Savi koja je de facto zagađivač i zraka i vode rijeke Save. Kao što Sisak ima problema sa onečišćenjem zraka, sa zastarjelom tehnologijom Rafinerije Sisak, za Bosanski Brod i njihovu rafineriju mi i ne znamo u kojoj mjeri i kako osim što smo postavili mjerne stanice za za mjerenje kakvoće zraka u Slavonskom Brodu, a građani svakodnevno protestiraju i žale se na nesnosni smrad, na da kažem gušenje u tom dimu koji proistječe iz Rafinerije u Bosanskom Brodu. I zbog toga u svakom slučaj HDSSB će podržati potvrđivanje Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz konvenciju, s time da očekujemo da će to podržati i da će biti jedna od popisnica i Republika Bosna i Hercegovina. Naime, prije nekoliko mjeseci ovdje je u Saboru bio na klupama i sporazum, prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Europske unije u svezi suradnje graničnih županija, naših 9 županija koje graniče sa Bosnom i Hercegovinom i 95 općina u Republici Bosni i Hercegovini u svezi suradnje u u unapređenju, dakle ili zaštiti okoliša. Dakle, u ekologiji, turizmu i gospodarstvu. Ekologija je bila na prvom mjestu u tome sporazumu i mislim da je osigurano bespovratnih sredstava od 2 milijuna i 300 tisuća eura. Dakle, Europska unija je osigurala 2 milijuna i 300 tisuća eura nepovratnih ili bespovratnih sredstava za projekte koji će biti, dakle jedinstveni i za 9 hrvatskih županija i za 95 općina u Bosni koje imaju dakle graničnu crtu između sebe. Ja bih volio i pozvao bih i s ovog mjesta nadležne, pogotovo da kažem u Brodsko-posavskoj županiji, Gradu Slavonskom Brodu, a i one preko Save ako čuju i vide da napokon se izradi projekt kojim bi Rafinerija u Bosanskom Brodu imala zaštitne mjere, filtere ili kako se to već zove koje bi onda kandidirala upravo i jedna država i Hrvatska i Bosna i Hercegovina zajednički prema Europskoj uniji kako bi se povukao dio ovih sredstava, a sve u svezi zaštite kakvoće zraka i vode koji su bitni, dakle za stanovništvo ove županije i gradova koji su naslonjeni na rijeku Savu. Broda, Bosanskog Broda i Slavonskog Broda i Županije Brodsko-posavske gdje živi oko, ukupno oko 200 i više tisuća stanovnika. Zbog toga pozdravljam evo ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju i bit ću suglasan da ga Republika Hrvatska i Vlada Republike Hrvatske potpiše. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Poštovane kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Ovaj protokol, dodatak konvenciji dobro da je došao pred Sabor i dobro je da ga usvojimo. On nameće obavezu Hrvatskoj i propisuje naše ponašanje kada su u pitanju zahvati ili radovi ili radnje utjecaja na okoliš naših susjeda. Međutim, konvencija kao bazni dokumenat za ovaj protokol Hrvatskoj daje određena prava, mogućnosti da štiti svoje interese. Za uvod podsjećam vas negdje prije godinu i pol dana Italija je željela izgraditi terminal ukapljenog plina na moru kod Trsta. Republika Slovenija upravo je ovu konvenciju iskoristila da se direktno uplete u namjeru Italije. I uključila se u taj projekat kao neposredna zainteresirana strana, kao susjedna zemlja i cijelo je vrijeme bila prisutna u pripremi tog projekta uz veliku viku, apsolutni konsenzus u slovenskom Parlamentu dokazujući da da taj terminal ili ti terminali direktno utječu na okoliš u slovenskom moru, ali i na zemlji. Iskoristili su dakle konvenciju kao pravni akt da zaštite svoje interese u smislu zaštite okoliša. I nitko se u Europi nije usudio Slovencima reći ni jednu riječ zamjerke zbog takvog ponašanja. Italija je imala grdne muke, preinake projekata, odgode i tako dugo dok nije pristala na sve ono što je Slovenija tražila projekat nije mogao biti pokrenut naročito od trenutka ulaska Slovenije u Europsku uniju. Primjer drugi. Ta ista Republika Slovenija donijela je sve potrebne formalno-pravne odluke da na rijeci Muri izgradi 8 hidroelektrana. Osma najbliže teritoriju Republike Hrvatske udaljena je svega 8 km od granice od Sv. Martina na Muri. Te odluke Slovenije bile su dobro čuvana tajna dok negdje prije 2 godine nisam oko toga pokrenuo pitanje i rasprave u Saboru, samo s jednim ciljem da se Hrvatska umiješa u tu namjeru Slovenije i tada je bilo odgovoreno od strane ministrice da je Hrvatska zatražila studiju utjecaja na okoliš tih 8 hidroelektrana. I to je posljednja informacija koju hrvatska javnost ima u uplitanju u Hrvatske u projekat 8 hidroelektrana Slovenije na Muri. Ja se sada pozivam na uredbu Vlade Republike Hrvatske o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša iz "Narodnih novina" 64 iz 2008. pitam kako to da naše ministarstvo i slijedom konvencije i slijedom ove uredbe Hrvatskoj, a prije svega međimurskoj javnosti nije dalo ni jednu informaciju nakon one da smo zatražili studiju utjecaja na okoliš. Dakle, da li je susjedna, naši dobri susjedi i prijatelji, da li su nam dali studiju utjecaja na okoliš? Kakav je rezultat ekspertize te studije? Kakav je odgovor Zagreb u Ljubljani bio povodom toga? Koji su zahtjevi bili postavljeni? I koje su mjere zatražene da utjecaj, prekogranični utjecaj na okoliš tog ili tih zahvata na vodotok bude sveden na minimum? Ja naprosto ne mogu vjerovati da uvijek kada imamo određena prava prema međunarodnim propisima i aktima postavljamo se i djelujemo jako sramežljivo da se ne bi slučajno zamjerili susjedima. Jel tak i tak s njima imamo dosta problema, težave kak bi rekli oni. Zašto ovu konvenciju ne koristimo kada je potrebno zaštititi naše interese? Zašto se bojimo koristiti prava iz te konvencije i zašto, ako je bilo posredovanja, ako je bilo uplitanja, o tome hrvatska javnost nije izvještena? Zašto više pažnje posvećujemo svojim obavezama za investitore i zahvate u okoliš na teritoriju Hrvatske, odnosno na susjede, nego što posvećujemo pažnje što što susjedi rade, a ima utjecaj za na zaštitu okoliša. I uostalom, je li se Hrvatska uplela u talijanski projekt terminala ukapljenog plina kod Trsta? Ako taj projekt ima utjecaj na okoliš u Sloveniji, ima i u Hrvatskoj. Ja ni jednom riječju prateći razvoj ustvari nisam čuo da je od odgovornih ljudi i za to zaduženih bilo išta u javnosti rečeno. Ali vas uvjeravam da će prvi hrvatski pokušaj izgradnje velikih takvih objekata kao što je terminal na Krku biti proglašen od značajnog utjecaja na okoliš u Sloveniji. Iskoristiti će svaku situaciju većeg zahvata energetskog na teritoriju Hrvatske i zagorčavati nam život. Ako je točno da je Vlada donijela odluku o izgradnji terminala ukapljenog plina na Krku, a objavljeno je da je, neće proći dugo vremena kada će se Slovenija proglasiti zainteresiranom stranom. Mislim da ovakvo ponašanje i ovakav strah od susjeda ne vodi dobro, da ih ohrabruje u ponašanju jednostranog ponašanja i da s podjednakom pažnjom trebamo pratiti ono što je radio susjed, a utječe na okoliš u Hrvatskoj, kao i ono što radimo što radimo mi, a utječe na okoliš i kod nas i u susjedstvu. I na kraju, ne mogu, a ne postaviti pitanje kako to da udruge koje se bave zaštitom okoliša u Republici Hrvatskoj, ali i u Republici Sloveniji nisu ni jednom akcijom popratile planove Slovenije, sada više ne planove, nego projekte u izgradnju čak 8 hidroelektrana, Vlade, PR agencija angažirana od slovenske Vlade je uspjela pasivizirati sve udruge za zaštitu okoliša u Sloveniji i Hrvatskoj, pa čak i one koje su dobile novac iz pretpristupnih fondova Europske unije s namjerom da se brinu o zaštiti okoliša? li moguće da jedna privatna PR agencija ima većeg utjecaja i na te udruge i na hrvatsku javnost nego ova konvencija koja vam daje pravo, gospodine državni tajniče i nameće obavezu da barem informirate hrvatsku javnost što smo učinili u pogledu zaštite hrvatskih interesa od slovenskih 8 hidroelektrana na granici sa Hrvatskom. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega mogu reći da ću podržati ovaj zakon iz jednostavnog razloga zato što problemi zagađenja okoliša u smislu i zagađenja zraka koji se onda poslije toga očituje kroz kisele kiše i štete na šumama su prije par godina bile relativno i velike, pogotovo dok nam je na području odnosno Italije, pa zatim današnje Istarske županije i koksare Bakar bilo veliki utjecaj na onečišćenje zraka. Iz tog razloga se i velikim dijelom sušila i jela u Gorskom Kotaru, ali i u Lici pa je na taj način nekako se uspjelo rješavanjem Termoelektrane "Plomin" na ugljen i koksare u Bakru uspjelo se zaustaviti dijelom sušenje jele. Druga je stvar što danas imamo problem u sušenju jele koje nastaje dijelom i iz tih razloga što je prije došlo do zakiseljavanja tla, ali i dijelom iz izgradnje autoputa Zagreb-Split, autoceste i čestih klimatskih promjena, odnosno razlike u višegodišnjim prosjecima oborina u odnosu na ekstremne kad je kad je do suše. Ono što je zanimljivo u ovome protokolu, odnosno konvenciji i što se najviše odnosi na šumarstvo je dodatak jedan stavka 4., plana 4 stavka 2. krčenje šuma na velikim površinama. Ja moram reći da općenito u Hrvatskoj se dešava krčenje šuma šta je to sad velika površina, da li je to hektar, ono što netko da smatra, za mene je hektar veliko krčenje, za nekoga je tisuću hektara malo krčenje, pa bi molio državnog tajnika da malo to pojasni. I isto tako u dodatku 2 gdje se govori o prvom pošumljavanju i krčenju šuma za potrebe prenamjene zemljišta. Ako smo izvršili prenamjenu zemljišta i pošumili je onda je već samim time prešlo u šumsko zemljište, ponavljam da li je to pol hektara, hektar, da li je to tisuću hektara ili itd., jel. Ili je to krčenje eventualno i za golf igralište jel koje je danas znamo kakav je Zakon o golf igralištima, pa onda možemo na taj način. Nadalje, ovdje se spominju i kamenolomi, površinski kopovi i vađenje treseta. Što ako je treset nastao i konkretno znam jedno područje treset i šta u u okolici Koške koje prirodno nastaje i ako se koristi to je mala površina, nekih dva tri hektara, da li i to spada u tu procjenu zaštite okoliša i što će se desiti. Ono što imamo kroz Zakon o šumama i donošenje šumskogospodarskih planova, znači gospodarenje gospodarskom jedinom, zatim programa za gospodarenje šumama u privatnim šumama ili na kršu, zatim imamo po Zakonu o šumama šumskogospodarsku osnovu područja koja upravo obuhvaća sve te probleme i gdje propisuje bilo, ono je Zakonom o šumama zabranjeno krčenje šumama, no međutim ako se desi, ako se u program odnosno u gospodarsku osnovu unese da je krčenje šuma zbog izgradnje šumske prometnice ili zbog izgradnje autoceste koja onda potpada pod drugi dio procjene zaštite okoliša, ili znači za izgradnju autoceste, da li imamo javnu raspravu oko donošenja programa za gospodarenje šumama i …/Govornik se ne razumije./… gospodarenje, jer je to i u skladu sa FSC certifikatom certifikatom koje su Hrvatske šume, odnosno hrvatsko šumarstvo dobilo za način gospodarenja na održivi način, na po trajnosti prihoda i na što je najosnovnije 95% šuma u Hrvatskoj su prirodne šume. Prema tome, evo ja bih samo toliko oko tih najosnovnijih stvari, da li se to odnosi onda ponovo kad već imamo regulirano zakonima i zakonskim aktima, i podzakonskim aktima način donošenja šumskogospodarskih osnova, bilo područja bilo gospodarske jedinice i programa za gospodarenje. Ja znam da je ovo konvencija i da to ne možemo mi utjecati sad na nju, ali prilikom sastanaka stranaka da se na to upozori i da se proba definirati što to znači krčenje šuma, odnosno na koji način ili novo pošumljavanje. Novo pošumljavanje može biti na isto tako na jedan hektar, ali može biti na tisuću hektara. Ovisno o financijskim sredstvima i sukcesivnom pošumljavanju. Evo ja ću samo toliko, jer to me zanimalo. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Slijedi dalje pojedinačna rasprava uvaženog zastupnika Jerka Rošina. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja bih htio odmah na početku kazati kako apsolutno podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju protokola strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Premda se radi reklo bi se o samo ratifikaciji jednoga protokola i jednoj formi zaključenja nečega šta je počelo već pred 5, 6 godina, mislim da ipak o tome treba kazati po neku riječ, barem zbog hrvatske javnosti, a ne ne toliko zbog uvjetno rečeno nagovaranja kolega da se priključe ovome i da glasaju za to. Naime, utjecaj na okoliš preko državnih granica je evidentan i prisutan u svakodnevnom životu, i sve ono što se događa negativno pokušali bi zaustaviti. S jedne strane imamo recimo neke žute kiše na Jadranu koje su posljedice nekog pijeska koji se iz Sahare digao, pa je iz Sahare sve došao do vamo, ali kao neka prirodna pojava koja tek napravi po neki estetski problem moguće zanimljivu fotografiju, ali imamo i slučajeve poput Černobila, jednog prvog događaja s negativnim posljedicama koji je pokazao koliko je u negativnom smislu globalizam može biti prisutan. Dakle, ratifikacija ovog protokola je pokušaj i želja i u krajnjem slučaju i naš zadatak na koji pristajemo da se priključimo onima koji žele međusobne odnose u susjedstvu, pa i dalje od tog susjedstva regulirati na način da jedni na druge ne djelujemo u negativnom smislu i da sve ono šta bi se eventualno pojavljivalo u nekim našim planovima negativnog da od toga obavijestimo susjede, kao što očekujemo da i susjedi obavijeste nas. Zrak kao nešto što je temeljno pravo da dišemo, da bi mogli opstajati, eto u mnogim slučajevima nije onakav kakav treba biti, ne samo u slučaju Siska, nego recimo i okolišu, okolini cementnih tvornica koje su dosad ispuštale previše toga u zrak što se sedimentiralo, taložilo u okolinu, nije predstavljalo samo ružnu sliku, nego je predstavljalo i ružnu sliku koja se tek na rendgenu nekome može vidjeti koliko su ta pluća zagađena cementnom prašinom, pa i svjesni smo u ovo zadnje vrijeme rasprava o azbestu i onome što se taloži, a da ni ne znamo da se taložimo. Pa i nečemu što predstavlja gotovo bih rekao estetsko pitanje zagađenja kao nekad na splitskoj rivi onaj sumpor i sumpornih tijekova koji su jednom žilom sa sjeverne strane poluotoka spuštali do gradske luke. Dakle nešto što je elementarno zrak na koji svi imamo pravo da ga dišemo u kvaliteti koja je, ali koji predstavlja jednu estetsku komponentu od koje jedan američki znanstvenik govorio da je Hrvatskoj prekrasno modro crno nebo, dakle da se sve zvijezde vide kada je vedro, da ne postoje neka zagađenja koja stoje tome na putu. Pa onda da kažem nešto što je isto tako druga stvar po redu voda bez koje ne možemo. A imamo puno voda koje itekako zagađene, a zagađene su negdje gore daleko od nas, ali su tijekom vodenim tokom došle do nas. To me podsjeća na jednu zanimljivost jednog Njemačkog Zakona o tvornicama i uzimanju i ispuštanju tehnoloških voda. Jedna mala odredba sitna ali vrlo rječita koja kaže, da se ispust tehnoloških voda samo iznad u smislu tijeka rijeke, samo iznad uzimanja vode. Tako da eventualno zagađenja najprije proživljavaju oni koji ta zagađenja i stvaraju. Balastne vode u moru ono što se balastnim vodama i donosi i zagađuje more ili pitanje nafte mogućih nesreća na moru ili onoga što donosi rijeka Po u Jadran. Nije samo pitanje Italije i nije pitanje samo da se prolazi kroz Talijanske teritorijalne vode. Posljedice mogu biti i na našoj strani kao što posljedice sa naše strane mogu biti na talijanskoj. Dakle, pitanje toga međusobnog

onda se ta situacija mora analizirati i sa stajališta ne samo nekih biokemijskih opasnosti već i zvuka. Položaj nekakvog aerodroma značajno utječe na okoliš iako je taj aerodrom blizu neke granice, onda i u susjedstvu preko granice se ti problemi ćute, kao što se osjećaju i u Trogiru sa aerodromom i nedovoljnom kontrolom Čarter letova koji proizvode zvukove puno veće nego što je to dozvoljeno. Naravno kao što se brinemo o našem susjedstvu koliko će utjecati na nas, moramo biti disciplinirani i potpisati ovakav jedan protokol uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica i u smislu našeg utjecaja na druge. Ali u ovom trenutku iz onih spoznaja koje imamo svakako bi trebalo naglasiti da onečišćenja iz susjedne Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina nije ta koja se pridružuje ovom protokolu barem ne sada. Posebno rafineriju u Bosanskom Brodu, te utjecaja realizacije Projekta Gornji horizonti na dolinu Neretve. Republika Hrvatska je na razini država jugoistočne Europe potpisnica posebnog Ugovora o suradnji na prekogranične utjecaje kod procjeni utjecaja na okoliš sa zemljama koje nisu članice ESPO konvencije. Međutim, Bosna i Hercegovina nije potpisnica toga ugovora i znam da se na tome radi i dobro je da do toga dođe. Iz istoga razloga imajući to na umu, podržavam od jednog drugog ministarstva, ne ministarstva kojega predstavlja gospodin Mrduljaš, iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva da se o Projektu Gornji horizonti i utjecaji na dolinu Neretve zatraži jedna informacija cjelovita i da se dostavi u pisanom obliku barem odborima koji se tom problematikom bave, zaštita okoliša i prostornog uređenja. U svakom slučaju podržavam donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Friščić, Josip Prijave za pojedinačnu raspravu smo iscrpili. Imamo prijavu u ime kluba SDP-a zaključno 5 minuta, uvažena zastupnica Mrela Holy. Izvolite. Evo ga na samom početku izlaganja o ovom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni i okolišu uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, želim reći da će klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Naime i sama Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, tzv. ESPO konvencija baš kao i pripadajući Protokol o strateškoj procjeni okoliša koji ovim zakonom ratificiramo iznimno su značajni dokumenti jer jačaju ulogu i znači zaštitu okoliša u domaćem i međunarodnom kontekstu, a posebice sudjelovanje domaće i inozemne javnosti u procesu odlučivanja o po okoliš i prirodu iznimno važnim projektima. U tom smislu donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, odnosno ESPO konvencije a koje idu u pravcu jačanja uloga i značaja međunarodne suradnje i kooperacije u procesima donošenja odluka o projektima koje imaju potencijalno veliki negativni utjecaj na okoliš, ali jačanja domaćih mehanizama usmjerenih prema zaštiti okoliša, moramo pozdraviti i pozitivno ocijeniti. Podsjećam na ministarskom sastanku Okoliš za Europu koji je održan u Kijevu u svibnju 2003. godine usvojen je ovaj protokol uz ESPO konvenciju i ovim se protokolom uređuju pitanja procjene učinaka, planova i programa na okoliš država članica, a posebice elementi postupaka strateške procjene okoliša, sudjelovanje javnosti u izradi plana i programa, preko granične konzultacije te načinu usvajanja plana i programa, te provedbena tijela i odredbe za provedbu protokola. Uz protokol idu i dodaci, a najvažniji je dodatak za protokol je dodatak 1 koji uređuje za koje je to zahvate nužno izraditi planove i programe za koje se provodi strateška procjena okoliša. S obzirom na to da sam kao djelatnica Ministarstva zaštite okoliša sudjelovala u organizaciji trećeg sastanka konvencije koji je održan u lipnju 2004. godine u Cavtatu, iznimno mi je drago da danas imam priliku sudjelovati u procesu ratifikacije ovog protokola uz ESPO konvenciju. Cavtatske izmjene i dopune konvencije, smatram iznimno važnima, jer se njima naglašava važnost povezivanja ESPO konvencije s drugim više stranim ugovorima na području zaštite okoliša, jačanju instrumenta konvencije putem dvostranih ugovora, te proširuje se prilog jedan koji sadrži popis aktivnosti uključenih u proces procjene utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu. Drugim riječima Cavtatskim izmjenama i dopunama ESPO konvencija se uskladila sa tzv. Arhuškom konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti o odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, te se njima pored toga dopušta svakoj državi koja nije stranka konvencije, da sudjeluje u radu tijela konvencije što također jača međunarodnu ali i regionalnu važnost ove konvencije. Kako? Tako što se ovim izmjenama omogućava zemljama koje nisu stranke konvencije da se uključe u prekograničnu procjenu utjecaja nekog zahvata na okoliš u ranoj fazi planiranja realizacije takvog projekta te se na taj način pozitivno utječe odnosno smanjuje negativni utjecaj koji bi na okoliš imala realizacija nekog projekta. U klubu SDP-a smatramo da biti strankom ove konvencije govori o zrelosti i odgovornosti države prema najvažnijem resursu današnjice a to je zdrav i očuvan okoliš i upravo slijedom te činjenice a s obzirom na to da je u saborsku proceduru ušla u dugo najavljivana Strategija energetskog razvoja Hrvatske smatramo da je iznimno važno da se danas o ovom prijedlogu zakona govori u tom kontekstu, kontekstu dosljednog poštivanja konvencija koje ratificiramo u ovom Visokom domu. Odgovornost i politička zrelost neke države ne mjeri se naime samo lijepim međunarodnim gestama kako je bez sumnje podrška ovim izmjenama i dopunama ESPO konvencije već i stvarnom željom prvenstveno vladajuće političke elite da u potpunosti ispoštuje ono što ratificiramo. Spremnost vladajuće stranke da to učini bit će vidljiva vrlo uskoro ukoliko u Saboru usvojimo Prijedlog energetske strategije koja je jedna temeljna strategija a podsjećam da ta strategija donosi odluku doduše doduše koja se na neki način odgađa do 2012. godine o gradnji nuklearne elektrane, projekt "Družbu Adria", zatim paneuropski naftovod ili PEOP, projekt plinovoda TLG terminal na otoku Krku a svi ovi projekti ulaze u popis aktivnosti priloga I. ovoga ovog prijedloga zakona ali i prilog I. ESPO konvencije što znači da će Republika Hrvatska osim zelenog svjetla domaće javnosti za realizaciju ovih u ekološkom smislu vrlo potencijalno opasnih projekata trebati zeleno svjetlo i od inozemne javnosti. U tom smislu ja se doista nadam da će evo Vlada Republike Hrvatske i međunarodnu javnost kao i domaću javnost uključiti, ponovo razmotriti energetsku strategiju što je na kraju krajeva bio i zaključak Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za prostorno uređenje prostorno uređenje i planiranje te da će ustvari na neki način prolongirati ustvari raspravu oko ove strategije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Ovime smo ukupnu raspravu iscrpili. Predlagatelj nema potrebe za završno obraćanje. Zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.